Я хочу вам наголосити, що до обіду ми включили в порядок денний сесії проект Закону про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2018 році для участі у багатонаціональних навчаннях (7428), і ми маємо право його розглянути після обіду. Надзвичайно важливий безпековий закон. У мене майже немає сумнівів, що в залі буде його повна підтримка, і тому після реєстрації я запропоную розглянути його і прийняти рішення по цьому законопроекту. Зараз прошу займати робочі місця. Отже, колеги, прошу зареєструватися. Прошу провести реєстрація. Будь ласка.

Зареєстровано 358 народних депутатів. вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. І отже, колеги, ми переходимо до розгляду проекту Закону про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2018 році для участі у багатонаціональних навчаннях (№ 7428). Колеги, я запропоную розглянути його за скороченою процедурою, і у мене є прохання до усіх – підтримати. Я звертаюся до усіх фракцій. Це питання національної безпеки і оборони, яке передбачає спільне навчання українських військових з військовими країн НАТО і нашими партнерами. І тому є прохання, щоб ми змогли швидко і ефективно його пройти, і перейти до наступних питань важливих в порядку денному. Я можу розраховувати на підтримку залу? Скорочена процедура – це 150 голосів. Всі зорієнтувались? Підтримаєте? Скорочена процедура, навчання спільні. Колеги, підтримаєте? Підтримаєте. Підтримаєте, колеги? Зараз буде голосування, і я прошу всіх депутатів, незалежно від фракцій, підтримати цю пропозицію: розглянути за скороченою процедурою дозвіл спільних навчань українських військових з нашими партнерами з НАТО. Отже, я ставлю на голосування пропозицію розглянути проект Закону 7428 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Прошу підтримати, колеги, скорочена процедура, безпековий закон. Прошу проголосувати. Голосуємо, прошу підтримати. За-119 Очевидно, колеги, не всі зорієнтувалися просто. Я наголошую ще раз, цей проект закону ми повинні прийняти ще на цій сесії. Цей проект закону передбачає дозвіл проведення спільних навчань з нашими партнерами з країн ЄС і НАТО. Я пропоную його розглянути за скороченою процедурою. І я прошу всіх зараз зайти в зал, змобілізуватись і підтримати цю пропозицію. Колеги, будь ласка, запросіть, голови фракцій, запросіть депутатів у зал.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

Колеги, дивіться, у нас є заява від двох фракцій, яку вони готові замінити на виступ. Давайте поки депутати – я прошу всіх заходити в зал – поки депутати збираються, я думаю, що це буде мудро, що ці дві заяви на перерву будуть використані, і буде виступ від трибуни 3 хвилини. Хто буде виступати? Романова запрошується на виступ. А я прошу голів фракцій максимально змобілізувати депутатів, щоб ми вийшли на позитивне голосування. 3 хвилини – виступ. Не виходьте з залу, колеги. Через 3 хвилини буде… Через 3 хвилини буде голосування, заходіть в зал. Будь ласка, Романова, 3 хвилини. 16:10:23 РОМАНОВА А.А. Дорогі українці, шановні колеги! Зараз дві фракції – "Самопоміч" і "Батьківщина" – хочуть звернутися і до зали, і до всього народу з приводу критичної яка сталася з вищими навчальними закладами по всій країні. Справа в тому, що цю ситуацію можна назвати так: заморожена вища освіта в Україні. Багато вузів по всій країні, з яких Національний університет Шевченка, закрили свої двері для студентів до весни. Також це інститути і університети Львівщини, Прикарпаття, можна назвати Чернівці, Харків, Чернігів всюди студентів розпускають на так зване дистанційне навчання. Чому це навчання так зване дистанційне? Тому що воно не забезпечене методологічною, методичною базою. Насправді, фактично, у вузів немає коштів оплачувати тепло через неефективну тарифну політику держави. Така система вона ставить систему освіти України під такий рівень, що студенти змушені їхати за кордон та вступати в іноземні міжнародні вузи. Ми звертаємося до Кабінету Міністрів України негайно втрутитися в ситуацію, провести аудит всіх тих вузів, які зараз оголосили про позааудиторне навчання до весни, з'ясувати причини, а також надалі розробити систему, за якою в аудиторіях студенти не будуть мерзнути щозими і буде система в кожному вузі енергозаощадження, коли вузи будуть стимулюватися до запровадження ефективних ефективних програм енергозаощадження. Тому я прошу всіх підтримати. І також ми завтра на "годині Уряду" плануємо звернутися з відповідним питанням до міністра освіти України. Дякую. Дякую дуже вам. І отже, колеги, я ще раз наголошую, що зараз я поставлю пропозицію, щоб проект Закону 7428 про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України в 2018 році для участі у багатонаціональних навчаннях ми проголосували за скороченою процедурою. Я переконаний, що усі підтримають, і попереднє голосування це показало. І я прошу усіх зайняти робочі місця, і взяти участь в голосуванні. Отже, колеги, зрозуміла позиція, усі фракції підтримують. І я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону 7428 ми розглянули за скороченою процедурою. Я прошу, колеги, усіх проголосувати. Прошу підтримати. Кожен голос має вагу, і тому я прошу всіх дуже уважно взяти участь в голосуванні. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Уважно! Голосуємо, колеги. За-152 Рішення прийнято. Ми переходимо до розгляду. І я запрошую до доповіді першого заступника міністра оборони Руснака Івана Степановича. Іван Степанович, будь ласка. Приготуватись від комітету – Пашинський. Шановний Голово Верховної Ради України! Шановні народні депутати України! Проектом закону передбачено допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України в 2018 році для участі у шести багатонаціональних навчаннях, до яких залучаються підрозділи Збройних Сил України та інших військових формувань України. До цих навчань планується залучити понад 14 тисяч військовослужбовців України. З боку наших партнерів очікується залучення близько 8 тисяч іноземних учасників навчань. Будуть задіяні полігони, аеродроми Збройних Сил, акваторія Чорного моря. Тематика навчань спрямована на підготовку підрозділів Збройних Сил, набуття ними оперативних спроможностей, підвищення взаємосумісності військ, підготовку до участі у міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки. Витрати на проведення навчань враховано у Державному бюджеті 18-го року. Крім того, наші партнери традиційно спрямовують значні матеріальні ресурси на проведення таких навчань, які за своєю суттю є інвестицією у розвиток інфраструктури полігонів Збройних Сил України. Участь Збройних Сил у багатонаціональних навчаннях спрямована на підвищення польового вишколу, сприятиме зміцненню довіри і безпеки між державами-учасниками. Прошу підтримати. Дякую за увагу. Дуже дякую. Зараз до співдоповіді запрошується голова профільного Комітету з питань нацбезпеки і оборони пан Пашинський. Сергій Пашинський він передає слово Івану Віннику. Іван Вінник представляє позицію Комітету з питань нацбезпеки і оборони. Шановні колеги, законопроект Президента України за реєстраційним номером 7428 надійшов у Комітет з питань нацбезпеки і оборони Верховної Ради, був розглянутий на вчорашньому засіданні. Він передбачає надання згоди Верховної Ради на допуск на територію України збройних сил іноземних країн для участі у багатонаціональних навчаннях, які відбудуться у 2018 році.

Комітет рекомендує Верховній Раді схвалити цей законопроект за основу та в цілому як закон. Прошу підтримати. Дякую, шановні колеги. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний колего. Я прошу записатися два – "за", два – "проти" для обговорення цього важливого законопроекту. Прошу.

Будь ласка, Олена Бабак, передає слово Тарасу Пастуху. Прошу, пане Тарасе. Тарас Пастух, "Об'єднання "Самопоміч", Тернопіль. Ми просимо весь зал зараз зібратися, тому що законопроект, всі говорять, що важливий, але, на жаль, показує ситуація, що на цей час в залі є дуже мало депутатів, і це, на жаль, може стати показовим для України, нашу готовність прийняти іноземних партнерів, які сьогодні допомагають, не тільки проводячи спільні навчання, а і проводять навчання для наших бійців на різних наших полігонах. Тому прохання закликати всіх до сесійної зали і одностайно підтримати дане рішення. Дякую вам за позицію висловлену. І тепер, будь ласка, Сергій Соболєв від "Батьківщини". Соболєв, "Батьківщина". Це дуже важливий законопроект, наша фракція підтримає його. Ми вважаємо, що в таких важких умовах навчання наших Збройних Сил, прийняття участі в спільних маневрах, в спільних навчаннях, які будуть відбуватися протягом наступного року, це є дуже важливий момент підготовки бойової саме наших Збройних Сил. Зараз, ви знаєте, в країні перебуває генерал-губернатор Канади. Я думаю, що це гарна ознака, коли на Яворівському полігоні, в серці фактично підготовки наших Збройних Сил, відбуваються всі офіційні зустрічі. Тому наша фракція, без сумніву, підтримує це важливе рішення. Це є ще один крок для повноцінного набуття членства України, Плану дій щодо вступу в НАТО і в майбутньому до вступу в НАТО. Тому я думаю, що за це ми повинні голосувати. Дякую. Я дуже дякую за конструктивну позицію. Будь ласка, зараз пан Ляшко і потім – пан Бондар. Дуже дякую. 16:19:53 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда, безумовно, підтримає спільні навчання, спільну співпрацю наших Збройних Сил України із арміями країн-союзників партнерів. Для того, щоб перемагати, треба бути сильними. Путіна зупинне тільки сила і не лише сила України, а і сила міжнародного спротиву. І тому співпраця, військова кооперація, військові навчання, військова взаємодія наших Збройних Сил України, які є сьогодні найпотужнішою армією Європи, із іншими арміями країн-союзників для нас надзвичайно важливі. Ціна питання – збереження життя українських військових, синів і дочок українців. Тому команда Радикальної партії підтримує цей законопроект, підтримує військову співпрацю з нашими союзниками. І ми зробимо все, щоб українська армія була найсильніша, найпотужніша в усьому світі.

Така співпраця потрібна. Але я знаю, що за чотири роки війни, яка триває на сході нашої держави, багато чому є повчитися у наших військових, не тільки вони вчаться, а і у них треба багато чому повчитися. Тому "Народний фронт" голосує, всі голосують за цей законопроект і закликаємо всіх також його підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Вже обговорення завершено. Виступили чотири доповідача у нас від "Батьківщини", від "Самопомочі", від "Народного фронту", від Радикальної партії. Я думаю, що обговорено цей законопроект

Ми по цьому законопроекту зобов'язані прийняти позитивне рішення, і я закликаю усіх до високого рівня дисципліни. Я прошу секретаріат запросити депутатів в зал, ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, заходьте в зал, я почекаю ще 30 секунд.

Отже, колеги, будь ласка, займайте робочі місця.

Отже, можемо голосувати? Будь ласка, дівчата. Нагадую, колеги, зараз буде поставлений на голосування проект Закону про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2018 році для участі у багатонаціональних навчаннях. Цей законопроект дає можливість проводити спільних навчальних українських військових з нашими партнерами з НАТО, і він надзвичайно важливий, щоб ми його прийняли ще на цій сесії. Тому прошу всіх дуже відповідально підійти до голосувань і прошу займати робочі місця. Отже, голосуємо. Ставлю на голосування проект Закону про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2018 році для участі в багатонаціональних навчаннях (№7428). Прошу підтримати за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати, підтримаємо українських військових, колеги. Голосуємо уважно і злагоджено. Голосуємо, прошу підтримати.

За-222 Не встигли, бачу, не встигли. Зараз поставлю на повернення, ви під час таких голосувань, ви, будь ласка, будьте на робочих місцях, колеги, соромно. Не можна з такими голосуваннями, хлопці, з такими голосуваннями жартувати не можна. Займіть робочі місця, будь ласка. Будь ласка, займіть робочі місця. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект Закону 7428. Прошу проголосувати і прошу підтримати, уважно голосуємо, голосуємо за повернення. Колеги, голосуємо злагоджено. Прошу підтримати, повернення. Голосуємо.

за основу і в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, голосуємо! За-235 Закон прийнято. Вітаю, колеги! І зараз у нас заява від двох фракцій на перерву. Це від фракції "Народний фронт" і фракції Радикальної партії. Готові замінити дві фракції перерву на виступ. І я запрошу до виступу голову фракції "Народного фронту" Максима Бурбака. Будь ласка. Шановні колеги! Я ще раз хотів би вас привітати і привітати весь народ України з тим, що ми сьогодні прийняли дуже важливе рішення, врешті-решт, законом України встановлено, що Росія є державою-агресором. І це суттєво посилить нашу присутність у міжнародних судах. І країна-агресор Росія буде відповідати за всі ті злочини, які вона зараз здійснює на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, буде відповідати в міжнародних трибуналах матеріально, політично, кримінально. Ми також прийняли дуже важливий законопроект щодо приватизації, і, врешті-решт, буде розпочато публічну, прозору, відкриту приватизацію, що дозволить побороти політичну корупцію. Але ми з вами заборгували одне голосування, і в перерві між вранішнім засіданням і вечірнім ми проводили фракцію "Народного фронту", де було підтримано вимогу до керівництва Верховної Ради поставити ще раз на голосування про включення у порядок денний сесії законопроекту про створення Антикорупційного суду. Я звертаюся до всіх депутатів, до політично відповідальних депутатів, які хочуть боротися з корупцією, закумулювати голоси і проголосувати, і включити в порядок денний всі законопроекти, які були подані і дадуть шлях для створення Антикорупційного суду. Це було рішення всієї фракції "Народного фронту". Тому я прошу вас, пане Голово, Андрій Володимирович, поставити дане питання ще раз на голосування і розставити всі крапки над "і", хто щиро хоче боротися з корупцією, а хто це використовує лише для участі в численних ток-шоу та піар-шоу для себе. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Максиме, колеги, я готовий поставити ще раз на голосування включення в порядок денний сесії, зважаючи на те, що ми ставили ці питання вже, коли було 14:15, не всі з орієнтувалися і встигли. Я ще раз поставлю, але, напевно, буде правильним, щоб не після цього, а після наступного питання. Нема заперечень? Зараз… (Шум у залі) Колеги, йдеться про включення у порядок денний сесії. Я можу ставити на будь-якому етапі. В мене є тільки одне питання до залу. Голови фракцій, зараз ставити? Артур Герасимов, Бурбак, зараз ставити? "Батьківщина", "Самопоміч"? Тоді, колеги, тоді я вам нагадаю… Я вам нагадаю, які питання будуть поставлені зараз на включення у порядок денний сесії. Перше, це є проект Закону про Вищий антикорупційний суд (7440, 7440-1, -2, -3, -4). Ми маємо чотири альтернативні закони, але, без сумніву, всі сходяться на думці, що нам доведеться його доопрацювати, щоб він був у тій редакції, яку запропонувала Венеційська комісія. Але зараз пропонується його лишень включити у порядок денний сесії. Наступний Наступний – 7180. Це є проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливості управління державними банками. Лишень включення у порядок денний сесії. І наступний – 7363, а також 7363-1 і -2. Це є проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності дрібних фермерських господарств і деконцентрації повноважень у сфері земельних відносин. Так? Зараз цих три закони один по одному я поставлю на пропозицію включення у порядок денний сесії. Всі готові для голосування? Я прошу, колеги, усіх зайти в зал. Зараз я буду один по одному ставити на голосування. Будь ласка, займіть робочі місця. Отже, першим я ставлю на голосування проект Закону про Вищий антикорупційний суд (номер 7440), а також альтернативні 7440-1, І хто підтримує включення у порядок денний сесії, прошу голосувати. Прошу підтримати включення в порядок денний Закону про Вищий антикорупційний суд. Підтримаємо, колеги, прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо злагоджено, відповідально. Прошу підтримати. За-200 Добре. Колеги, по фракціям включіть. Є вимога, я ще раз поставлю, ідемо далі. У нас величезна кількість, товариство, важливих законопроектів. Отже, я ще раз поставлю. По фракціях. "Блок Петра Порошенка" – 82, "Народний фронт" – 64, "Опозиційний блок" – "Самопоміч" – 17, Радикальна партія – 1, "Батьківщина" – 9, "Воля народу" – 1, "Партія "Відродження" – 3. Отже, я ще раз поставлю, хто не встиг проголосувати. Я ще раз ставлю. Це лишень включення в порядок денний сесії 7440 і також -1, -2, -3, -4, колеги. Це наше міжнародне зобов'язання, але найголовніше – це інструмент боротьби з корупцією для нас, для українців. І я прошу, колеги, всіх проголосувати, це лишень включення в порядок денний сесії, і прошу всіх відповідально підтримати. Отже, прошу підтримати включення в порядок денний Закону про Вищий антикорупційний суд. Прошу голосувати. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо, прошу підтримати.

Увага! Я тепер перерву голосування за наступні закони. І зараз дам хвилину для повідомлення Ірині Геращенко. Будь ласка, пані Ірина. Увага! 16:33:47 ГЕРАЩЕНКО І.В. всі без виключення в цій залі, які б фракції ми не представляли, щасливі вітати в цій залі звільнених українських заручників! (Оплески) Зараз тут присутній Ігор Козловський, за якого ми всі з вами боролися, Василь Гулька із Тернопільщини, Бесараб Андрій з Маріуполя, Герасименко Микола, це легендарний "Кривбас". Його колега Лазаренко Олександр підійде скоро. Саша Олійник з Рівного, Морозов Олександр із Сум. Дорогі мої! Володя Фомічов, він студент… пана Ігоря Козловського, він молодець просто, який вирвався з тих казематів. Тарас Гап'як, дорогий наш. Зі Львова Тарас Гап'як. Максим Іванов так само. (Оплески) Хлопці. Ми щасливі їх бачити. Вони представляють 74 українських заручника, яких вдалося звільнити завдяки Президенту, "мінському формату", всім нам, дипломатам українським, Дякую. Вони сьогодні не просто так в парламенті, а тому що вони вже підключилися до активної роботи по звільненню інших заручників. Сьогодні хлопці мали зустріч з послами країн "нормандського формату", країн Європейського Союзу, де не тільки розповіли про тих, хто ще залишився там, кого ми не можемо витягти, хоча пройшло вже більше трьох років, але й про ті катівні, які вони пережили. Хлопця дякую нам за прийнятий сьогодні Закон про реінтеграцію і вважають, що ми всі молодці, що за це проголосували. І хлопці дуже просять – дорогі колеги, це важливо – щоб ми сьогодні в першому читанні прийняли законопроект про правовий статус осіб, зниклих безвісті. Тому що в "мінському форматі", ми всі в "нормандському форматі" в цей рік хочемо зробити такий прорив – активну роботу по пошуку зниклих безвісті. А їх сьогодні дуже і дуже багато. Хлопці, дякуємо вам за мужність. Ми вас любимо! (Оплески) ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам, хлопці. І перемоги нам над агресором! Слава Україні! Вітаю! Отже, наступний у нас включення в порядок денний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей управління державними банками (7180

прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. За-181 Рішення не прийнято. Отже, колеги, на прохання фракцій я поставив ще раз на голосування. А тепер ми переходимо до наступного питання порядку денного. Наступне питання в нас, це є проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень, 7279 і 7279-1. Колеги, прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, прошу підтримати скорочену процедуру. Будь ласка, голосуємо. Прошу підтримати. За-169 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Паламарчука Миколу Петровича. Будь ласка, пане Микола.

проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень (реєстраційний номер 7279) та альтернативний до нього про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень (реєстраційний номер 7279-1). Задача законопроектів спрямована на досягнення однієї і тієї ж мети, а саме законодавчого врегулювання застосування, застосування положень чинного Кримінального процесуального кодексу України стосовно розслідування кримінальних проступків. Проте, законопроекти мають різні концептуальні підходи. Основний законопроект, реєстраційний номер 7279, поданий народними депутатами членами нашого профільного комітету, розроблений за участю фахівців Генеральної прокуратури та Національної поліції. Механізм, запропонований в даному законопроекті, передбачає просту та зрозумілу процедуру визнання кримінальних проступків за санкцією статті за рахунок злочинів невеликої тяжкості, чіткий та зрозумілий порядок розслідування кримінальних проступків у формі дізнання та, головне, передбачений цим законопроектом механізм дозволить у стислі терміни без значних фінансових та організаційно-технічних ресурсів запропонувати спрощений порядок розслідування злочинів невеликої тяжкості, що значно розвантажить величезне навантаження на слідчих, дозволить їм ефективно розслідувати тяжкі і особливо тяжкі злочини. Альтернативним законопроектом, реєстраційний номер 7279-1, фактично пропонується нова редакція Кримінального кодексу України, що видається дуже дискусійним. Зокрема, пропонується кримінальні проступки сформувати в основному за рахунок адміністративних правопорушень, що навряд відповідає принципам гуманізації, криміналізації… законодавства. Запропоновано систему обчислення штрафу в залежності від тяжкості вчиненого кримінального порушення та… життєвого рівня засудженого. Уточнено підстави кримінальної відповідальності за окремі види кримінальних правопорушень, зокрема, доведення до самогубства. Кримінальний кодекс України доповнити додатком щодо визначення майна, яке…

що даний законопроект не потребує допрацювання. Проаналізувавши законопроекти та взявши до уваги те, що основний законопроект пропонує чітку концепцію розмежування кримінальних проступків та злочинів і визначає спрощений механізм досудового розслідування, фактично злочинів невеликої тяжкості, а концепція альтернативного законопроекту є аналогічною до концепції законопроекту реєстраційний номер 7279, що не була підтримана правоохоронними органами та була відхилена парламентом, члени комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді України до розгляду у першому читанні проект Закону України під реєстраційним номером 7279 і прийняти за основу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. За основу рекомендує комітет. Я запрошую до виступу автора альтернативного законопроекту

саме після достатньо складного дня ми перейшли до кримінальних проступків, але мета цього законопроекту вона є дуже гуманною, принаймні вона була закладена як дуже гуманна. В Німеччині, у Фракції, в багатьох інших європейських країнах, вже давно розподілено злочинні діяння на проступки і на злочини, тому що як відомо є злочини, які насправді наносять дуже незначну шкоду і потреба в тому, щоб людина, наприклад, несла тяжкі наслідки у вигляді покарання або слідство тривало довго в цьому немає, і правоохоронні органи не мають бути перевантажені. Ідея кримінальних проступків дуже проста. По-перше, це те діяння, яке не наносить значної шкоди. А, по-друге, воно є очевидним з точки зору доказування, це означає, що для органу дізнання нема потреби проводити дуже тривале слідство, замовляти експертизи, опитувати 100 свідків, знімати докази з технічних засобів. Оце ідея кримінальних проступків. законопроекті, дійсно, відбувається гуманізація, ми прибираємо більше 40 складів злочинів, які повторюються або якимось чином дублюються. Але мене турбує причина, чому я подала альтернативний законопроект, тому що основний не відповідає своїй меті. І тут я хочу, щоб народні депутати звернули увагу. Згідно основного законопроекту складів злочинів, які були легкої тяжкості, стають злочинами середньої тяжкості. Це стосується внесення відомостей, до речі, в електронні декларації, це стосується, наприклад, порушенню порядку під час мітингів і мирних зібрань… Будь ласка, 30 секунд. СОТНИК О.С. Це також стосується, наприклад, службової недбалості, яка тепер також перетворюється в злочини середньої тяжкості і багато-багато інших. Тому у мене дуже просте питання до авторів. Якщо ви хотіли гуманізувати кримінальне законодавство України, то чому ж така кількість легких злочинів перетворилась замість проступків, як це у нашому законопроекті, у злочини середньої тяжкості? Чому ви… Дякую. І чому ви насправді позбавляєте людей, під час розслідування проступків позбавляєте їх можливості захисту. Вони не будуть мати можливість ні ознайомитися з документами, фактично вони побачать матеріали обвинувачення в суді. Це протирічить Конституції. Більше того, ви вводите 8 нових підстав для затримання осіб, які повністю нівелюють норми Конституції, зокрема це коли людина знаходиться без паспорту. Тому я закликаю народних депутатів дуже уважно… Дякую вам. Колеги, я прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

до речі, в адміністративних справах, тобто в адміністративних правопорушеннях вона не позбавляється можливості захисту. Чомусь автори основного законопроекту вирішили, що якщо спрощувати фактично дізнання, то давайте вже і спрощувати підходи до безпосередньо самих підозрюваних. І людина у даному випадку опиняється у ситуації, коли вона і захистити себе не може, і не приймає участі фактично у розслідуванні, і вже постфактум буде поставлена перед судом і буде обвинувачена. Більше того, 48 годин, які пропонуються авторами для розслідування кримінальних проступків. Це смішно, це неможливо, тому що іноді тільки, наприклад, експертиза тих тих же легких тілесних ушкоджень, вона потребує 21 день. Це означає, що ми з самого початку закладаємо підґрунтя незаконності в цей інститут. І останнє. Закон про кримінальні проступки вже був в цьому залі. На той момент законопроект був провалений. Ми отримали звіт Ради Європи щодо цього законопроекту. Наш альтернативний законопроект Я не розумію, чому комітет, який був автором першого законопроекту пішов достатньо простим і механічним способом, просто переназвав злочини легкої тяжкості проступками і максимально спростив їх розслідування. Я прошу не підтримувати основний законопроект, а підтримувати альтернативний. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Блоку Петра Порошенка" Заліщук Світлана Петрівна. Передає слово Мустафі. І, колеги, я прошу голів фракцій запрошувати депутатів в зал. Будь ласка, пане Мустафа. Може карточку ви не поставили, подивіться? Включіть мікрофон Мустафі Найєму. Є вже. Шановні колеги, цього законопроекту чекають тисячі слідчих по всій країні. Його головна мета – це спростити, дійсно, і зняти тягар дуже великої кількості злочинів невеликої тяжкості цих слідчих. Але я погоджуюсь з нашою колегою Оленою, що тим шляхом, який йдеться в цьому законопроекті, коли ми фактично просто переводимо з однієї категорії в іншу категорію і таким чином створюємо ситуацію, коли дуже багато людей, які стануть просто потерпілими, підуть в Суд з прав людини, тому що вони не будуть мати право захисту. І друга причина полягає в тому, що в нас, ми не можемо зараз в такій формі, це навіть каже зараз і комітет про те, що в такій формі розслідувати деякі злочини, які викладені в цьому законопроекті, не можна. Тому є пропозиція, все одно в будь-якому разі ми розглядали такий проект закону, такий самий, як і Олени, і той самий, як і Миколи Петровича Паламарчука, об'єднати ці два законопроекти, взявши найкраще там і не створюючи нові злочини, і не спростовуючи ті моменти, коли, дійсно, люди, які вчинили злочин, але не зможуть себе захистити, ті моменти прибрати. Давайте проголосуємо зараз за те, щоб об'єднати ці законопроекти або створити робочу групу на базі комітету, і ми тоді зможемо врахувати і всі моменти, які стосуються прав людини, і всі моменти, які стосуються захисту, і зможемо створити нормальні умови для роботи слідчих. Дякую. Отже, зараз я надам слово, але я звертаюся до всіх колег народних депутатів. Майже на кожній Погоджувальній раді голова комітету наполягав, щоб цей законопроект поставити. Як мені сказали, він є загальнооб'єднуючий, і комітет пропонує лишень за основу, лишень за основу його прийняти. Я, власне, не хотів би, щоб ми сьогодні повторили ту саму річ, яка вже була, відхили його. Я мушу керуватися пропозицією комітету. Комітет просить за основу, щоб потім доопрацювати. Мені видається, що це мудра пропозиція. І іншої я не маю пропозиції від комітету, щоб її ставити на голосування. Порадьтесь ще з Паламарчуком. І я прошу ще одне, голів фракцій. Колеги, "БПП", "Народний фронт", будь ласка, змобілізуйте максимально депутатів. До мене було багато звернень від фракцій, щоб цей законопроект поставити. Він є в порядку денному, ми зараз його розглядаємо. Зробіть максимальну мобілізацію, бо зараз буде ще один виступ, і ми після того переходимо до голосування. Тому я прошу максимальної мобілізації усіх фракцій.

це надзвичайно важливий для десятків тисяч українців, для українських слідчих в правоохоронних органах законопроект. Є позиція фракції Радикальної партії в зв'язку з тим, що розділилися думки, ми будемо голосувати за обидва варіанта законопроекту. Я особисто підтримаю більше пані Олени законопроект. Але я вважаю, що на базі комітету, на базі законопроекту комітету, якщо не буде підтриманий пані Олени законопроект, ми можемо доопрацювати. Але ми не маємо морального права ні перед українськими правоохоронними органами, ні перед українськими громадянами його провалити. Тому я закликаю весь зал голосувати за обидва законопроекти, а який набере більше, то на базі нього ми доопрацюємо. Насправді, цей законопроект – це декриміналізація частини кримінального законодавства, і цей законопроект – це захист прав людини. Тому я прошу всіх колег підтримати, сконцентруватися і голосувати і за законопроект і за законопроект пані Олени. Це буде правильно, а який набере більшість, на базі цього ми доопрацюємо і дамо справді той, який об'єднає зал. Дякую. Дякую, колеги. Я цілковито підтримую позицію Ігоря Мосійчука, що треба максимально змобілізуватися, ми не можемо знову цей законопроект провалити. Тому я прошу всіх запросити зайти в зал, секретаріат Верховної Ради і голів фракцій я прошу запросити депутатів в зал. Будь ласка, одна хвилина, Юрій Левченко, будь ласка. 16:52:56 ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Левченко, "Свобода", 223 округ місто Київ. Насправді, тут багато що говорилося нібито правильних речей, а насправді ця процесуальна економія, так звана, яка пропонується в цьому законопроекті, обов'язково призведе до неналежного встановлення обставин справи, поверхневого відношення до своїх обов'язків працівниками правоохоронних органів, ще більш поверхнево ніж зараз, залучення неповноцінних кадрів до дізнання. таких змін величезна кількість людей може бути несправедливо притягнута до кримінальної відповідальності, що навіть без визнання особи винною, може сильно зашкодити її репутації, призведе до моральних страждань та непотрібних витрат. Крім того, суди ще більше будуть завантажені непрофесійними матеріалами кримінальних проваджень. І тобто оця процесуальна економія все рівно блокуватиме роботу слідчих через більшу завантаженість суду. Більше того, в цьому законопроекті, в рамках встановлення обставин кримінальних проступків, дізнання підозрюваний обмежений в правах. На цій стадії про жодну з моральних сторін говорити не можна, нормально ознайомитися з матеріалами справи підозрюваний зможе вже в суді, і це негативно впливатиме на можливість цього захисту. За такий законопроект в такому вигляді не можна голосувати навіть в першому читанні, це неприпустимо. Отже, колеги, ми завершили обговорення, ми переходимо до голосування. Я бачу, в залі ситуація є непроста, і тому я дуже прошу, щоб ми знову не провалили цей закон. Максимально всім зайняти робочі місця, щоб ми під час голосування не були в різних куточках. Будь ласка, колеги, запросіть всіх в зал. І ми переходимо до прийняття рішення. Я поставлю обидва законопроекти – базовий, а потім альтернативний. Я прошу всіх взяти участь в голосуванні. переходимо до прийняття рішення, і я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень (№ 7279) за основу, колеги, лишень за основу. Ми зможемо доопрацювати між першим і другим читанням. Я прошу проголосувати, я прошу підтримати. Уважно, колеги, голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги!

За-207 Колеги, бачу заходять. Я поставлю наступне, а потім вже будемо повертатись. Я ставлю на голосування проект Закону, тепер альтернативний, 7279-1 (автор – Сотник Олена Сергіївна) за основу. Хто підтримує, прошу проголосувати, це альтернативний Олени Сотник. Прошу голосувати. За-171 Отже, перший був ближчий до прийняття рішення, і зараз я його поставлю, пропозицію повернутись. Колеги, зараз я поставлю на повернення. Т ільки, колеги, я ще раз наголошую, ми можемо просто сьогодні його завалити, це буде неправильним, це буде безвідповідальним. Тому я прошу всіх підтримати повернення до голосування за 7279 і прийняти його за основу. Я наголошую ще раз, це і є робота комітету – доопрацювати між першим і другим читанням. І я дуже усіх прошу дати шанс комітету доопрацювати. Все одно в цьому залі ми будемо спільно голосувати, коли буде законопроект в цілому. Я прошу, по-перше, всіх ще раз зайти в зал і уважно брати участь у голосуванні. Будь ласка, колеги, давайте повернемося до 7279. Займіть робочі місця, колеги. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект Закону 7279. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Колеги, кожен голос, голосуємо за повернення. Прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати. За-214 Колеги, я попрошу зараз представника комітету, пане Миколо, якщо можна підійти, якщо можна вас. Колеги, я прошу запросити в зал, нам бракує невелика кількість голосів. Зараз я пораджусь з представником комітету, як нам діяти. Прошу, пані Ірина, зачитає повідомлення. 16:58:05 ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановні колеги, поки коротка нарада проходить Голови Верховної Ради з представником комітету, до президії Верховної Ради надійшла заява, дозвольте я її зачитаю. Це від народного депутата Сидоровича надійшла заява, який дуже активно працював над законопроектом по приватизації, і, на жаль, його картка не спрацювала під час цього голосування. його колеги, всі ми і виборці почули, що у зв'язку з тим, що при голосуванні за законопроект № 7066 в цілому картка пана Сидоровича не спрацювала, він просить врахувати його голос в системі голосування. Просимо…

І це посилює наші шанси, це посилює наші можливості. Давайте, колеги, спочатку повернемось, і таке формулювання, я думаю, має шанс назбирати більшість, колеги. Будь ласка, займіть робочі місця. Ви бачите, що кожен голос має значення. Отже, прошу підготуватися до голосування. Спочатку ми повернемося, а потім я дам формулювання, яке я щойно озвучував. Отже, прошу підготуватися до голосування. Перше голосування прошу повернутися до розгляду проекту Закону 7279, а потім я запропоную компромісний варіант. Прошу всіх зайняти робочі місця і прошу проголосувати за повернення, колеги. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Уважно, кожен голос. Прошу проголосувати, прошу підтримати за повернення. Голосуємо! Прошу підтримати. Колеги, голосуємо, щоб ми не втратили законопроект! Прошу підтримати. За-211 Колеги, тоді увага! Увага! Якщо я дам повторне перше читання обидва законопроекти – це підтримається? Колеги, будь ласка, приготуємося, щоб ми не втратили законопроект. Зараз я ставлю на голосування наступну пропозицію, яка означена регламентом – повернути у комітет на повторне перше читання. Підтримується? Підтримується, колеги – так? Отже, прошу сконцентруватися, я ставлю пропозицію повернути у комітет для підготовки на повторне перше читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Члени комітету, ну, я вас прошу голосувати! Пане Миколо! Паламарчук! Голосуємо! Прошу підтримати в комітет на повторне перше читання. Прошу проголосувати. Голосуємо! І голосуйте самі! Голосуємо.

Дякую вам. Наступний, колеги, важливий законопроект наступний: проект Закону про правовий статус осіб, зниклих безвісти (5435 і 5435-1). І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати за скорочену процедуру. Будь ласка.

завдяки спільній серйозній дуже роботі і Мінської групи, і Президента, і політиків, і церков прогрес. То ми не маємо, на жаль, останні кілька років жодного прогресу в питанні пошуку зниклих безвісти, ексгумації тіл загиблих. І, насправді, для нас дуже важливо, щоби в цьому році ми просунулися в питанні пошуку зниклих безвісти, щоби Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста була допущена до цієї роботи. І так само ми маємо рекомендації від міжнародних гуманітарних організацій, що українське законодавство є недостатнім відносно тих викликів, які стоять перед нами в цьому питанні. Насправді, сьогодні жодне з міністерств не займається цим питанням,

питань пошуку зниклих безвісти і звільнення заручників, але жодна структура офіційно не має таких повноважень. І тому з авторським колективом, до якого входять депутати різних фракцій, ми розробили законопроект відповідний про правовий статус зникли безвісти, який враховує, за основу його було взято керівні принципи, модельний закон розроблені Міжнародним комітетом Червоного Хреста, який не тільки дає і уточнює визначені поняття в цьому такому делікатному важкому питанні, але і має оцю ключову новелу і має оцю ключову новелу по тому, що має бути орган, який буде офіційно цим займатися. Я беру на себе провину за те, що як один із співавторів цього законопроекту не змогла бути присутньою під час розгляду його на комітеті. І там було прийнято рішення про те, що є альтернативний законопроект, і треба послати тоді на доопрацювання. Але ми зараз маємо розуміння з профільним комітетом щодо того, що він може бути прийнятий за основу, і ми його доопрацюємо всі разом до другого читання. Таким є і прохання дуже велике і міжнародних організацій, які працюють в цьому напрямку, і хлопців… І.В. 15 секунд. Дійсно, дуже хочеться, щоб і в цьому питанні ми мали прогрес, і цей закон ми можемо допрацювати дуже нормально з громадськими організаціями до другого читання. Дякую. Прошу підтримати в першому читанні. ГОЛОВУЮЧИЙ. До доповіді запрошується народний депутат України Найєм Мустафа-Масі (повне ім'я), будь ласка. Шановні колеги, наш законопроект альтернативний, насправді, він доповнює той законопроект, який викладала Ірина Геращенко, в частині того, що ми додаємо поняття насильницького зникнення, тому що цей законопроект не регулює питання

зниклих безвісті ми даємо право на отримання пенсійного забезпечення, а також інших соціальних виплат. Тому що є дуже багато людей, які зникли саме через насильницьке зникнення, тобто коли наших хлопців викрадали представники Російської Федерації, це представники державних органів, і саме це є згідно міжнародних норм насильницьким зникненням, а ми їхнім родичам тут не можемо виплатити пенсії, тому що вони просто зникли безвісті і їх… Якщо вони одні годувальники в родині, ця родина вважається соціально вразливою групою населення, і тому ми доповнюємо цей законопроект такими нормами. Я прошу, щоб наші два законопроекти були разом розглянуті й підтримані. Я так розумію, що і комітет підтримує це рішення, і автори законопроекту, щоб ми в кінцевому випадку об'єднали обидва законопроекти і зробили нормальний документ. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова комітету… представник комітету, перший заступник. Не просто представник, перший заступник голови Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Валера Пацкан, будь ласка. Шановні колеги, тільки що ми бачили на, у нас на трибуні хлопців, яких повернули з полону. Правда, ми всім аплодували тут. І зараз я б хотів, щоб ви, кожний із вас не лише аплодував і ходив фотографувався з тими хлопцями, а подумав, коли буде голосувати за зазначені законопроекти. Є два закони. Я не буду зупинятися на їх змісті, тільки що автори доповіли про суть суть і зміст закону кожного. Один закон про створення комісії, інший закон про виплату компенсацій, який доповідав тільки що Мустафа Найєм. Комітет на своєму засіданні пропонує об'єднати ці два закони і дати можливість створити один-єдиний закон. Ми пропонуємо зараз прийняти у першому читанні за основу законопроект Ірини Геращенко і об'єднати два закони Ірини Геращенко та за авторства різних колег, у тому числі Ірини Геращенко, об'єднати закон, представлений нашим колегою Мустафою Найємом, і створити на базі комітету один-єдиний закон до другого читання. Норми не будуть порушені, я думаю, що ми в короткий термін і в короткий час зможемо отримати один якісний закон. І в такий спосіб допоможемо максимально тим, хто потребує нашої допомоги, звільнити без вісти… хто потребує нашої допомоги, повернути їх додому, як були повернені ці хлопці до своїх домівок. Прошу всіх

І вам дуже дякую за те, що ми голосуємо разом всі важливі гуманітарні проекти. Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка" Мустафа Найєм. Прошу вас. Шановні колеги, ми підтримуємо рішення комітету об'єднати наші законопроекти. Я дуже прошу, щоб ми поставились відповідально, тому що цей законопроект не політичний, він не про гроші, а про конкретні долі конкретних людей, які зараз не можуть повернутися до своїх родин, які залишились зараз без пенсій, без годувальників. Прошу вас дуже підтримати законопроект і проголосувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, пан Івченко. Передає слово Сергію Соболєву від "Батьківщини". Соболєв, "Батьківщина". Шановні колеги, це дуже важливий законопроект. Я особисто в Запорізькій області зіштовхнувся з фактом, коли геройські захищаючи країну загинув офіцер, причому тіло його було розірвано на шматки і це не давало можливості дуже швидко встановити особу. Але, як це не парадоксально, у нас тоді діяло законодавство, згідно з яким його дружина і діти не мали право на отримання допомоги, пенсій. І тільки особисте втручання і окремий акт, який приймав Кабінет Міністрів, дозволив як виняток щодо цієї трагічної ситуації врегулювати її. Тому це повинно бути врегульовано на законодавчому рівні в зв'язку з російською військовою агресією, в зв'язку з анексією цілого ряду територій України. Ми зараз попали в ситуацію, коли ті, хто приймали участь в бойових діях і чиї тіла неможливо упізнати… Ви пригадуєте страшну Іловайську трагедію, де сотні тіл, Дебальську трагедію, де сотні тіл були спалені заживо. Ви пам'ятає, скільки часу пішло на те, щоб встановити принаймні частину осіб, їх останки, для того, щоб їх родини могли отримати від держави достойну допомогу. Я думаю, що тут автори законопроекту повинні знайти швидко порозуміння. Нам тут нічого перетягувати канат, треба приймати за основу або один, або другий законодавчий акт ні в якому разі не відкладати його вирішення. Тому наша фракція проголосує як за перший, так і за другий варіант, який набере більше голосів.

альтернативного законопроекту, який запропонований Мустафою Найємом. Чому? Тому що насправді досить величезна кількість зниклих без вісті, які зникли саме шляхом насильницьким. Наприклад, під Іловайськом зник один мій товариш, який був добровольцем. Потім його сліди нібито просліджувалися в Лефортово, а зараз не відомо де він. І тут питання, і питань дуже багато. Тому треба обидва законопроекти об'єднати і наша фракція буде голосувати за обидва заради того, щоб цей закон був прийнятий, він надзвичайно важливий саме для звільнення і пошуку зниклих без вісті. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Абсолютно погоджуюся. Ще раз хочу погодитися від нашого авторського колективу, до якого входять представники всіх фракцій, в тому числі і Радикальної партії, що ми готові звичайно допрацювати законопроект, щоби включити всі необхідні норми, які є в альтернативному. Останній виступ від пані Богомолець, вона є головою комітету профільного і також займалися питаннями

і прошу секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал, через 2 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Пані Оля, будь ласка. Включіть мікрофон Олі Богомолець. 17:13:14 БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, хочу зазначити, що проблема є надзвичайно важливою, надзвичайно актуальною. На сьогоднішній день пошуковими групами з окупованих територій вивезено майже 2 тисячі решток залишків наших солдат, з них виділено 836 профілів ДНК. З іншого боку, майже півтори тисячі українських громадян здали свої профілі, які є у базі ДНК, для того, щоб знайти пропавшого безвісти. У нас є 50 співпадінь, де родичі відмовляються забрати зниклих безвісти, які ідентифіковані, власне, у тому числі, тому що вони не погоджуються з результатами ДНК-експертизи. І тут надзвичайно важлива співпраця з Міжнародним Червони Хрестом для того, щоб ці спірні моменти були вирішені, для того, щоб там, де є підтвердження, щоб родичі мали зобов'язання визнати смерть людини, для того, щоб там, де нема… І, власне, у тому числі у нас є декілька сотень тіл, які… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. І у цю групу обов'язково мають бути включені представники протилежного боку для того, щоб матері, вдови з окупованих територій мали право виїжджати на територію України, здати ДНК-профіль для того, щоб дізнатися все ж таки, де поховані їх близькі. Прошу вас підтримати законопроекти Дякую вам. Отже, колеги, ми завершили обговорення, переходимо до прийняття рішення. Прошу всіх займати робочі місця. Ще коротке повідомлення по цьому законопроекту Ірини Геращенко, хвилину, і за хвилину голосування. Заходіть у зал, займайте робочі місця, будь ласка. 17:15:12 ГЕРАЩЕНКО І.В. Дякую. Колеги, мені здається, дуже символічно, що вдень прийняття Закону про реінтеграцію Донбасу ми у першому читанні голосуємо Закон про правовий статус зниклих безвісти. Користуючись тим, що нашу трансляцію дивиться дуже багато людей, я хочу звернутися до родин, зниклих безвісти. Будь ласка, ви маєте всі здавати ДНК-тест. Це дуже важливо для того, щоб, як правильно зазначила пані Ольга, ми змогли розшукувати тіла зниклих безвісти. І останнє. Я хочу вас, колеги, поінформувати, чому блокується пошук пошук зниклих безвісти. Тому що українська сторона наполягає на створенні механізму за участю України, Росії і Червоного Хреста, щоб оці всі моменти враховувалися. Поки що Росія категорично проти цього. Але працюємо далі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про правовий статус осіб, зниклих безвісти (№ 5435) за пропозицією комітету за основу. Прошу всіх зайняти робочі місця. Не виходіть з залу! Марія Іонова! Так, добре, збираєте людей. Так. Всі на місці? Отже, за основу 5435. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Прошу проголосувати.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

запросіть всіх в зал, колеги, два голоси. Я ставлю пропозицію повернутись до проекту Закону про правовий статус осіб, зниклих безвісти (5435). Прошу дуже уважно брати участь в голосуванні. Прошу проголосувати і підтримати повернення. Голосуємо уважно і злагоджено. Будь ласка, голосуємо. Прошу підтримати. 236. Повернулись. І тепер я ставлю проект Закону про правовий статус осіб, зниклих безвісти (5435) за основу з пропозицією врахувати норми альтернативного законопроекту під час підготовки до другого читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За основу. Голосуємо уважно, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо за основу 5435. За-235 Рішення прийнято. Колеги, тепер прошу уважно послухати мою пропозицію щодо організації роботи. У нас, ми зовсім недавно на один законопроект стратили півгодини і не змогли прийняти рішення. Разом з тим, в нас стоїть в порядку денному деякі законопроекти, які потребують невідкладного рішення. Серед них є проект закону 6120 про фізичну культуру і спорт, і ми не раз його обговорювали. І, колеги, тому я запропоную так. Я наступні законопроекти поставлю на рейтингове голосування. Якщо під них немає голосів, щоб ми не тратили час, я запропоную перейти до культури і спорту. Отже, я прошу приготуватися до рейтингового голосування. голосування. Отже, зараз я поставлю наступні законопроекти. Наступним у нас є проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей і фінансового контролю окремих категорій осіб. Тільки рейтингове – 6271. Прошу провести рейтингове голосування. Прошу голосувати. 6271 перше. 6271. Наступне, 6674: проект Закону про внесення до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій осіб. Тільки рейтингове голосування. Прошу взяти участь, хто підтримує, прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Це зняття з громадських діячів е-декларування. Прошу підтримати За-155 І наступний 6675: проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги. Рейтингове голосування. Прошу проголосувати, хто підтримує даний законопроект. За-167 Отже, наступні законопроекти, це блок 1, вони не мають достатньої підтримки в залі. І тому я попрошу, колеги, всіх об'єднатися, щоб ми проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" могли проголосувати. Колеги, є присутній в залі пан Сушкевич, Уповноважений з питань інвалідів, який наголошує на тому, що цей закон просто необхідно прийняти ще на цій сесії. Є присутній міністр молоді і спорту. І, колеги, ми вже ставили це на голосування. В мене є прохання і звернення до всього залу проголосувати. Якщо ви не заперечуєте, я дам одну хвилину Сушкевичу, одну хвилину, колеги. Це наш колега, я думаю, ніхто не буде заперечувати. Включіть мікрофон, одну хвилину, і, будь ласка, коротко поясніть народним депутатам позицію. Сушкевич, включіть мікрофон, одна хвилина. 17:21:26 СУШКЕВИЧ В.М. Дякую. Шановні колеги, на одну секунду зверніть увагу на мене, на президента Національної паралімпійського комітету, якому делеговані сьогодні сьогодні прохання олімпійців і паралімпійців. Друзі, через місяць, півтора ви будете дивитися в Кореї, як дві команди олімпійська і паралімпійська буде виборювати перемогу України у світовому спорті. Головною складовою цих двох команд є команда по біатлону, це зброя. На сьогоднішній день Закону про використання, перевезення і зберігання зброї спортивної немає. Зараз під загрозою виступ наших двох команд, я прошу, підтримайте українських олімпійців, паралімпійців, а ми переможемо, проголосуйте цей закон за основу і в цілому, прошу. Отже, колеги, обговорення буде ще, колеги, буде обговорення. Зараз я поставлю пропозицію, щоб ми зараз перейшли до розгляду цього законопроекту. І я прошу, колеги, незалежно від фракцій, це питання нашої збірної і інвалідів, будь ласка, не вносьте в це питання будь-яких політичних аспектів. Давайте кожен, хто є в залі, нехай проголосує за це, кожен, хто є в залі. Зараз я поставлю пропозицію, щоб ми зараз перейшли до розгляду проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (6120). І давайте за це проголосуємо, а потім перейдемо до розгляду, нехай кожен, хто є в залі, візьме участь в голосуванні в проголосує. Отже, прошу підтримати пропозицію, щоб зараз ми перейшли до розгляду проекту Закону 6120 "Про фізичну культуру і спорт". Прошу проголосувати, прошу підтримати, об'єднаємося, підтримаємо наших спортсменів, голосуємо, колеги, кожен голос, голосуємо. Прошу голосувати, підтримаємо. Вісім голосів не встигли, я бачу, і не зорієнтувались просто. Колеги, я ще раз прошу, я бачу, я ще раз поставлю зараз, колеги. будь ласка, зайдіть в зал і щоб всі були на своїх робочих місцях. Ви почули заклик уповноваженого з питань інвалідів, будьте уважними, колеги, під час голосування. Займіть, робочі місця. Отже, я ще раз ставлю пропозицію, щоб ми зараз перейшли до розгляду проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт". Підтримка наших спортсменів і наших інвалідів, тому дуже уважно прошу проголосувати і підтримати пропозицію, що ми зараз переходимо

За-237 Рішення прийнято. Тепер я прошу підтримати пропозицію, що ми розгляд проекту Закону 6120 пройшли за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати, будь ласка. Прошу підтримати. За-201 Рішення прийнято. Я запрошую до доповіді міністра молоді та спорту Жданова Ігоря Олександровича. І прошу дуже коротко, будь ласка, пане Ігоре. 17:25:20 ЖДАНОВ І.О. Шановні друзі, прошу проголосувати за такий важливий закон для наших українських спортсменів. Дякую. Дякую. Колеги, хто наполягає на обговоренні? Добре, колеги. Я дуже вас прошу, щоб ми не поставили під ризик, у нас голос був один до одного. Тому є пропозиції і Радикальної партії, і "Батьківщина", тому прошу провести запис: два – за, два – проти. Немає? Тоді тільки один виступ – Євтушок, і голосуємо. Будь ласка, пане Євтушок, дві хвилини. І прошу всіх зайти в зал, приготуватись до голосування. Будь ласка. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Я коротенько зачитаю правку, яка спільно узгоджена з міністром молоді і спорту, а також з головою профільного комітету. Також скажу, що "Батьківщина" готова в цілому підтримати даний законопроект. Отже, відтак пропоную статтю 48 після частини чотирнадцятої доповнити новою частиною такого змісту: "Придбання, зберігання, перевезення і використання спортивної зброї, боєприпасів до неї, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ та стендів здійснюється відповідно до законодавства суб'єктами сфери фізичної культури і спорту, в тому числі громадської організації "Товариство сприяння обороні України" і створеними нею юридичними особами, що розвивають види спорту, визнані в Україні, правила змагання, які передбачають використання спортсменами вогнепальної зброї, крім бойової, чи пневматичної стрілецької вихолощеної (охолощеної) та холодної зброї". Дякую.

Комітет на засіданні 12 квітня 2017 року розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (№ 6120), поданий Кабінетом Міністрів України і повідомляє наступне. Під час обговорення члени комітету підтримали законодавчу ініціативу уряду, оскільки реалізація положень законопроекту сприятиме ефективному управлінню розвитку стрілецьких видів спорту. Водночас, члени комітету запропонували унормувати в Законі України "Про фізичну культуру і спорт" питання сертифікації спортивної зброї. За наслідками розгляду комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти закон за основу. Однак, до нашого комітету та Міністерства молоді і спорту України неодноразово зверталися представники спортивних федерацій, які розвивають в Україні стрілецький спорт з проханням про сприяння у найшвидшому прийнятті цього законопроекту, оскільки на цей час вже з'явилися проблеми. Зокрема, в Одеській, Полтавській, Київській, Черкаській, Рівненській та Херсонських областях надійшли розпорядження керівництва Департаменту превентивної діяльності Національної поліції стосовно припиненню роботи спортивних стрілецьких відділень шкіл, що буде заважати підготовці та виступу на змаганнях, зокрема, на зимових олімпійських іграх. З огляду на зазначене, якщо немає заперечень, то комітет пропонує прийняти цей законопроект за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету, а саме у визначенні "спортивна зброя" після слова "це" доповнити словами "сертифікована в установленому законодавством порядку". Крім того, до відповідних змін у статті Закону після слова "та холодної зброї" пропонується додати нове речення: "Облік та сертифікація спортивної зброї здійснюється в установленому законодавством порядку". Прошу підтримати, шановні колеги, і допомогти нашій збірній достойно виступити на зимових…

тоді, коли в нас є прецедент об'єднатися, полишити всі свої політичні амбіції і зробити дуже правильну справу для країни. І нам дуже соромно, що окремі фракції тільки на певних, напевно, там, де зацікавлені були в голосуванні, а зараз просто відсутні. Що вони роблять? Вони стоять зараз перед камерами і піаряться, тоді коли ми з вами, шановні колеги, "Блок Петра Порошенка" закликає усіх об'єднатися і підтримати олімпійський і параолімпійський спорт. Дякую. Шановні колеги! Тарас Пастух, "Об'єднання "Самопоміч". Ми вносимо пропозицію підтримати Закон цей за основу і в цілому без поправок. Пояснюю, чому. На сьогоднішній день ми чули виступи і параолімпійців, і чули виступ міністра. В цій частині, що стосується діяльності наших спортсменів, ми готові їх підтримувати. Якщо далі з'являється цілий перелік громадських організацій, нехай навіть це буде Товариство сприянню обороні, яке жодним чином не підвідомча ні Міністерству оборони, ні будь-кому іншому, а після них ще з'являються юридичні особи, якими вони будуть засновані, відповідно, це робить дуже широкий перелік тих, кому в результаті ця зброя може видаватися. Тому вносимо пропозицію: якщо потрібно, голосувати окремо поправку, а після цього голосувати закон. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, щоби правильно зрозумів, зачитав представник комітету поправку, ви її не підтримуєте?

представник комітету узгодьте, ми зараз втратимо голоси. Я дуже вас прошу, узгодьте. Від "Народного фронту" Іванчук – одна хвилина. А ви в той час узгодьте. Силантьєв, узгодьте позиції, бо ми провалимо закон. Будь ласка, Іванчук Андрій Володимирович. 17:31:35 ІВАНЧУК А.В. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, всі в цьому залі, знають, що міністр Жданов – це самий найкращий міністр молоді і спорту. Враховуючи те, що йому недавно виповнилося 50 років, наш обов'язок сьогодні – зробити йому подарунок

Узгодили, так? Отже, переходимо до прийняття рішення і я прошу усіх заходити в зал. Узгодили? Колеги, узгодьте між собою, тоді я поставлю на голосування тільки правку комітету, тільки комітетівську правку, домовились, так, щоб мине втратили законопроект. Я прошу усіх зайняти робочі місця, ми переходимо до прийняття рішення. Отже, колеги, будь ласка, кожен голос і я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо уточнення деяких положень) (6120) правкою, яку озвучив під стенограму представник комітету Силантьєв Денис Олегович, за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. (Шум в залі) Колеги, колеги, увага! Зупиняємо голосування. Якщо я зараз назву правки Євтушка, ми втратимо 20 чоловік. Не назву правки Євтушка, втратимо ще 20. (Шум у залі) Ви чуєте, колеги, ми втратим або так, або так. Я пропоную не втрачати голосів. з правкою комітету. Отже, колеги, 6120 з правкою комітету, яку озвучив Силантьєв Денис Олегович, за основу і в цілому. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. За основу і в цілому. Прошу підтримати пропозицію комітету. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Прошу голосувати. За-238 Закон прийнятий. Вітаю вас, пане Сушкевич. Вітаю вас, пане міністр. І, колеги, ще у нас є… Будь ласка, будьте… не розходьтесь, будьте уважними. Зараз є у нас законопроект, який теж є загально-об'єднуючий. Проект Закону про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про використання земель оборони" щодо підвищення ефективності використання виділених земельних ділянок (4638). По цьому законопроекту було звернення від кількох фракцій, щоб ми теж його розглянули сьогодні. І у мене є прохання зараз підтримати пропозицію, щоб ми його… перейшли до його розгляду, він стоїть через кілька законів. Я пропоную, щоб ми зараз до нього перейшли. Прошу всіх зайняти робочі місця і прошу підтримати пропозицію, щоб ми зараз перейшли до проекту Закону 4638, який підтримують усі фракції. Уважно! Прошу проголосувати і прошу підтримати. Прошу голосувати 4638. Прошу підтримати. Прошу підтримати.

За-169 Колеги, увага! Я зараз шукаю, насправді, ті законопроекти, які є в порядку денному, які мають підтримку. Наступні. Звернулися в Комітет з питань культури представники кількох фракцій. У нас є кілька постанов. пам'яток про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв в 2018 році. Усі фракції його підтримують. Наступний – проект Постанови про відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки. Всі фракції підтримують. І наступний – проект постанови… ці два від культури. Я прошу, колеги, зараз я поставлю кожну з них на голосування. Я думаю, тут не може бути теж жодної політики, тут має бути загальна позиція. І я ставлю на голосування пропозицію, щоб ми зараз перейшли до розгляду проекту Постанови про відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки (№ 5675-д). Колеги, давайте спільно об'єднаємося, давайте проголосуємо, щоб ми зараз перейшли до розгляду цієї постанови, швидко і коротко її розглянемо. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати 150-ліття з дня народження Лесі Українки. Уважно, колеги, проголосуйте, прошу підтримати. Прошу голосувати, 150-ліття Лесі Українки. Тут теж нема політики, є спільна воля залу. Наступне – проект Постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 18 році (№ 7274), колеги. Тут враховані пропозиції усіх фракцій. Зараз я пропоную, щоб ми перейшли до розгляду цієї постанови. Я прошу всіх підтримати, щоб ми перейшли до розгляду постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2018 році. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Будь ласка, кожен голос. Прошу підтримати, голосуємо. Прошу проголосувати. Я ще раз поставлю. Отже, колеги, хто підтримує, щоб ми зараз розглянули проект Постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2018 році, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. За-207 Великий брак голосів, колеги. На жаль, немає зараз позиції щодо того, щоб ми змогли перенести ці законопроекти. Пане Миколо, на жаль, ви бачите, немає волі залу для того, щоби їх перенести. І, колеги, я хочу вам повідомити, у нас лишається ще один важливий борг – це є проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 21 грудня 17-го року про прийняття в цілому проекту Закону про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність. Без розгляду цього проекту постанови я як Голова Верховної Ради України не можу підписати закон, і я його можу ставити на будь-якому етапі без включення в порядок денний сесії. І тому зараз я прошу перейти до його розгляду. Хочу нагадати, що проекти постанов про скасування рішення не потребують спеціальної процедури, вони розглядаються за процедурою першого читання, отже, скороченої процедури. І ми переходимо до розгляду проекту постанови 6016-д. І я запрошую до доповіді народного депутата України Кужель Олександру Володимирівну. Пані Олександро, запрошую вас до слова. І приготуватися до співдоповіді Пинзеника Павла Васильовича. Будь ласка. Шановні колеги, ми з Віктором Галасюком подали проект постанови про визнання недійсним голосування про Закон про Крім того, що розглядався він з порушенням всіх норм Регламенту, що нам роздали редакцію, яка не співпадала, нумерація, з номерами поправок, які ми роздавали. Самим ганебним і неприємним було те, що Голова Верховної Ради не прийняв до розгляду звернення наше, коли я особисто і ще деякі депутати бачили як наш колега голосував п'ятьма картками за цей законопроект. Це неприйнятно. Ще в тому скликанні я пам'ятаю, як УДАР сидів декілька тижнів і відстоював право особистого голосування. Наша фракція ніколи нікого не заміняє і не натискає кнопку за свого товариша, це є неприйнятне. Це є принципова позиція наша з Віктором Галасюком, що не можна такі закони, які ще, крім того, руйнують український аудит, український, даючи змогу преференцій іноземним великим компаніям приймати в такий ганебний спосіб. Тоді дайте відповідь своїм аудиторам, своїм виборцям, скільки коштує таке голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже вам. І я запрошую до співдоповіді першого заступника голови Комітету з питань з Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Пинзеника Павла Васильовича. ПИНЗЕНИК П.В. Шановний Андрію Володимировичу! Шановні колеги народні депутати України! Комітет з питань Регламенту на своєму засіданні, 16 грудня, розглянув проект постанови реєстраційний номер 6016-д-П від 21.12.17 року, внесену народними депутатами Галасюком, Кужель, іншими. І зазначає таке. Процедура скасування рішень парламенту передбачена положеннями статті 48 Регламенту і передбачає, зокрема звернення депутата до головуючого із заявою про порушенням Регламенту і подання письмової заяви з одночасним внесенням відповідного проекту постанови. Згідно зі стенограмами пленарних засідань Верховної Ради від 20 та 21 грудня 17-го року один із народних депутатів України, автор проекту постанови, народний депутат Кужель під час свого виступу при обговоренні 232 поправки звернула увагу головуючого на порушення Регламенту Верховної Ради України. Разом з тим згідно з положеннями і сорок восьмої Регламенту народні депутати України Галасюк, Кужель та інші народні депутати, всього 8 підписів, внесли на розгляд Верховної Ради України проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в цілому проекту Закону про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність за реєстраційним номером 6016-д. Згідно з частиною восьмою статті 48 Регламенту комітет ухвалив висновок на зазначений проект, з яким ви маєте можливість ознайомитися, і пропонує Верховній Раді визначитися щодо прийняття проекту постанови чи відхиленням його шляхом голосування. Дякую за увагу.

Хто з фракцій не встигли записатись, я дам слово окремо. Від Радикальної партії до слова запрошується Олег Валерійович Ляшко. Будь ласка, Олег Валерійович. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, я хочу привернути вашу увагу до надзвичайно великої проблеми, проблеми людей праці, проблеми людей трудового люду. Перша категорія людей праці – це селяни. Сьогодні ціна на молоко з 5 гривень до 2 гривень за літр упала. Для мільйонів українських селян вартість молока, вартість городини – це єдине джерело доходів, можливість годувати свою сім'ю. Сьогодні люди праці упосліджені, ніхто про них не пам'ятає, ніхто про них не говорить. Коли ви в останнє з цієї трибуни, крім депутатів Радикальної партії, чули про проблеми людей праці, про робітників, про селян, про інтелігенцію, про бюджетників. Ви розглядаєте, безумовно, багато важливих питань, але корінь всього – це людина праці. Як живуть, як заробляють, чи є умови для достойної роботи, чи є умови для того, щоб годувати своїх дітей. Подивіться, який курс гривні до долара в обмінниках, уже майже 30. А голова Національного банку Гонтарева має совість 8 місяців відпочивати, перебуваючи у відпустці. А знецінення заощаджень українських громадян, а невеликі зарплати, пенсії, які отримують наші люди, які так само обезцінюються через зростання цін, через падіння курсу Ми вимагаємо захистити права заощадження і трудові доходи людей праці. Перше, до Президента Порошенка. Негайно подання до Верховної Ради на нового Голову Національного банку. Друге. Негайний звіт в парламенті Гонтаревої за пророблену роботу. Третє. До уряду вимога. Встановити мінімальну ціну на молоку і захистити українських селян від пограбунку і від вирізання корів. Пам'ятаймо про людей праці. Дякую вам. Шановні колеги, я всім дякую за те, що підтримали прийняття цього законопроекту. І пропоную всім проголосувати проти даної постанови. Пояснюю, що аудиторська професія давно уже потребує оновлення і повної заміни тих принципів і суті роботи аудиторів, яка здійснювалась до цього часу. Невже ми не розуміємо, що імплементація європейських директив є обов'язковою для України і це не тільки для виконання Угоди між Україною і ЄС, а обов'язковою для того, щоб відновити репутацію цієї професії, щоб запровадити суспільний контроль за цією професією. Я, до речі, підготувала до зауважень, які надавалися Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради заперечення і готова їх опублікувати для того, щоб всім колегам, які посилалися на ці зауваження надати достойну відповідь по кожному пункту чому ці зауваження є коректними, неправильними і, який орган суспільного нагляду ми намагаємося створити в Україні. Він відповідає як Конституції, так і всьому іншому законодавству України. Тому ще раз запрошую, утримайтесь від підтримання даної постанови для того, щоб як можна швидше запустити в роботу Закон України про аудиторську діяльність в Україні. Всім дякую. Дякую дуже вам за виступ і за позицію. А очевидно, Івченко, так? Ви можете і ви, і ви можете виступити. Давайте спочатку Івченко – дві хвилини, потім – Кужель, дві хвилини. І, будь ласка, записуйтесь, записуйтесь. Вадим Івченко, будь ласка, дві хвилини. 17:47:40 ІВЧЕНКО В.Є. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, ви знаєте, залишилося 10 хвилин, і у нас розпочнуться офіційні канікули, але наразі ми з вами, коли прийняли бюджет, наприклад, для села ми заклали 1 мільярд для стимулювання розвитку фермерських господарств. А ви знаєте, що сьогодні ми не можемо фактично робити сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, тому що Податковий кодекс не дозволяє сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, в яких об'єднуються фізичні особи, звільнятися від ПДВ. Тобто вони зобов'язані ще збирати кошти, щоб заплатити державі ПДВ. Ці законопроекти є. Давайте голосувати. Колеги, наступне. У нас сьогодні проблема є з атошниками, вони сьогодні не отримають земельні ділянки, належні їм державі. Давайте запровадимо їм інший механізм компенсації, зокрема, грошовими коштами. Цей законопроект теж є. Колеги, сімейні фермерські господарства. Коли мені кажуть про те, що у нас сьогодні єдина країна в світі, де існує мораторій на відчуження земельних ділянок, то скажіть мені, будь ласка, а не чи єдина ми країна в світі, де у нас фактично, колеги, 5 мільйонів одноосібних господарств, які виробляють сільськогосподарську продукцію і які поза податковим полем і не є сільськогосподарськими товаровиробниками і це питання потрібно врегульовувати. Давайте поступово врегулюємо задля того, щоб залучити їх в аграрний ринок. І що у нас відбудеться? Відбудеться те, що у нас з'явиться майже 2 мільйони сімейних фермерських господарств, а множте на чотири, це 10 мільйонів людей будуть задіяні

Наша команда, я і батько Віктора Галасюка, ми були на початку створення аудиту, Ніна Петрівна, в Україні і можу сказати, що люди багато не знали що таке аудитор, говорили авдитори. Аудитори – це люди не тільки, які перевіряють, а в більшості по Україні це невеликі фірми, які допомагають малому і середньому бізнесу, в тому числі і фермерству, вести бухгалтерський облік, Ніна Петрівна, бухгалтерський облік, а ви провели норму, що якщо якщо відкривається аудиторська фірма, якщо є тільки сертифіковані аудитори. Такого не може бути в маленькій Ахтирці або в якомусь районному центрі зовсім інші. Ви віддали практично ринок великим компаніям, розуміючи, які середні будуть відповідати. Ви створили наглядовий орган, кругом посилаючись на європейські директиви. Але, на жаль, ви не уважно читали і не запрошували нас з автором, коли відправили два законопроекти на доробку. Тому що ви посилаєтеся на них, але далі вільне читання цих директив, і вони не відповідають тим вимогам, які виписані в Європі. Ніде немає в Європі, щоб наглядовий орган, який створений аудиторами повністю контролюється Мінфіном, опреділяється зарплата, фінансове забезпечення, але фінансують його аудитори. Такого в житті немає ніде. Будь ласка, якщо це наглядовий орган, я знаю, ви їздили по цим відрядженням, ви дивились програму Світового банку, за ці програми, які на нас експериментують, вони повинні на нас уже, перепрошую, женіться. Дякую. Дякую вам за пропозицію. Будь ласка, Острікова, дві хвилини, включіть мікрофон з місця. Шановні колеги! Якщо справді були ті з вас, хто кнопкодави, при ухваленні цього закону – це ганьба. Ці люди фактично підвісили новий прогресивний законопроект, ухвалений парламентом, про аудит і аудиторську діяльність майже на місяць. кнопкодавець… не кнопкодавить, кожен наш депутат завжди голосує персонально, виконуючи вимоги Конституції як це передбачено. насправді кнопкодавство в нашому залі стало одним із способів і механізмів затягування підписання тих чи інших законів. Тому, я зараз звертаюся до керівництва парламенту, коли нарешті буде забезпечено і втілено відповідні ІТ-рішення, персональна кнопка для того, щоб унеможливити такі ганебні випадки. Зараз ми не розглядаємо Закон про аудит і аудиторську діяльність по-суті, я хочу нагадати, що ми розглядаємо лише постанову про те, що його не можна підписувати. Голова Верховної Ради фактично не може його підписати тому що підписання заблоковано, начебто, через "кнопкодавство". Однак по суті Верховна Рада вже визначилася і проголосувала за цей законопроект. Він справді є прогресивним, справді аудиторська спільнота отримала нові європейські правила гри, ми справді намагалися з обережністю, враховуючи наші українські реалії, імплементувати вимоги європейських директив. При цьому враховані інтереси малих аудиторських фірм, і, відповідно, фінансування органу суспільного нагляду буде ними здійснюватися в меншому… в меншій пропорції, ніж великими гравцями ринку. Але вимоги до тих аудиторських фірм, які здійснюють аудит великих платників податків, газовидобувних… тих, хто видобуває газ і банків, страхових компаній мають бути справді високі. Тому я зараз закликаю нас розблокувати підписання цього закону, щоб Голова Верховної Ради зміг його підписати і передати на майданчик Президента. А також, пане… 30 секунд. До мене зверталися. Будь ласка. ОСТРІКОВА Т.Г. А також, пане Голово Верховної Ради, я дуже прошу вас нарешті забезпечити втілення того ІТ-рішення, яке унеможливить "кнопкодавство". Дуже сподіваюся, що це буде зроблено вами, або, принаймні, наближено протягом трьох тижнів перерви в сесійних засіданнях Верховної Ради. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Хочу вам наголосити, що з першого дня свого головування, коли були факти неперсонального голосування, я ставив на переголосування, і кожного разу я дуже жорстко реагував на будь-які можливі факти "кнопкодавства" в залі. І буду надалі так само послідовно жорстко реагувати. І від "Народного фронту" ще не було виступу. Максим Бурбак, будь ласка, 2 хвилин. Шановні колеги, ми тут почули виступ мого колеги, голови фракції політичної партії "Радикальна партія" Олега Ляшка стосовно того, що давно тут не згадували робочих людей з трибуни, працівників села. А чому ми зараз не згадаємо про ту роботу кропітку, яку проробила Ніна Петрівна Южаніна, підготувавши даний законопроект? Який ми прийняли і який ретрогради хочуть зупинити і не дають підписати нашому спікеру. Тому вважаю, що нам треба зараз відкрити шлях для імплементації цього законодавства, щоб поліпшити працю наших аудиторів, щоб кожна гривня, кожна копійка не зникала з рахунків, а були на обсязі і йшли до державного бюджету. Тому ще раз звертаюсь до тих сил ретроградів, які зупиняють прийняття бюджетів, прийняття таких потрібних законопроектів: зупиніться, дайте законодавству новому, дайте реформувати Україну. Цього не станеться, ви не станете на заваді розвитку нашої незалежної європейської України. Дякую.

Ретрогради – це ті, хто позбавляє можливості українських селян торгувати своїм молоком, пропонуючи натомість імпортне молоко. Ретрогради – це ті, хто пропонує торгувати землею і необробленою деревиною, і зерном замість того, щоб торгувати продукцією, створювати робочі місця для українського трудового люду, приводити валюту в Україну, щоб були стабільні ціни, стабільна гривня, щоб був розвиток нашої рідної країни. Ретрогради - це ті, хто стоять у нас на дорозі, намагаються зупинити реалізацію нашої програми побудови багатого багатого достойного суспільства в рідній країні. Не стійте в нас на дорозі, зметемо і не помітимо, ретрогради! ГОЛОВУЮЧИЙ. І отже, колеги, час немилосердно минає. Зараз заключне слово автора законопроекту Ніни Южаніної, одна хвилина, і переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, Ніна Петрівна, одна хвилина. І голосуємо. Включіть мікрофон. 17:57:16 ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги! я ще раз хочу підчеркнути, що синоніми даного проекту закону – це прозорість і відповідальність. Нам саме треба повернути відповідальність за складення фінансової звітності і обов'язково прозорість фінансової звітності. І цього ми намагаємося досягти і досягли вже через прийняття Закону про бухгалтерський облік і фінансову звітність. Ми зможемо на веб-порталах побачити наших суб'єктів господарської діяльності, їх звітність. І для того, щоби її вміти читати, нам так потрібна професія аудитора. Але відповідальна професія. І саме відповідальність аудиторів потрібна, а за цим стоять і інвестиції в нашу економіку, бо саме задля цього ми робимо такі прогресивні норми. Нам мають довіряти, ми маємо користуватися тими принципами в роботі, які напрацьовані всім Європейським Союзом.

адже зараз треба щільно сідати і працювати над цією нормативною базою і над створенням цього органу. І не складається він з Міністерства фінансів. Якраз представників державної влади там чотири і три представника в раді… Дякую вам. Отже, колеги, ми завершили обговорення. І я хочу нагадати, що, власне, проект постанови про скасування рішення, він не дає можливості підписати закон. І тому ті, хто за закон, за постанову не голосують; ті, хто вважає, що дана постанова повинна бути підтримана, голосують "за". Зрозуміло, так? Отже, я ставлю на голосування проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 21 грудня 2017 року про прийняття в цілому проекту Закону про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність, номер 6016-д-П. Отже, хто підтримує дану постанову, прошу голосувати "за", хто підтримує закон, навпаки. Хто підтримує постанову, прошу голосувати.

Ні, за постанову. І я, колеги, в найближчий період підпишу даний законопроект. Вважаю його важливим, прогресивним. І я впевнений, що теж невідкладно його підпише Президент України. Але вже 18:00, і ми змушені закінчувати наш плідний день. Ми сьогодні прийняли неймовірно важливі рішення, колеги, і з питань безпеки, і приватизації, з питань економіки і боротьби з корупцією, допомоги тим, хто безвісти пропали під час ведення бойових дій. Ми підтримали український спорт. Був емоційний, важкий і напружений, але дуже результативний день, колеги. Всіх вас вітаю, всім бажаю гарної святої вечері, смачної куті, щоб ви змогли в родинах своїми сім'ями, а хто без сімей – з друзями зустріти святу вечерю. І нагадую, що завтра о 10 годині ми продовжимо таку непросту, але таку важливу для країни роботу Верховної Ради України. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. До завтра, колеги. Дякую